Очаквам докладчик от Комисията по бюджет и финанси. Госпожа

на господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, и господин Красимир Сивев – началник на отдел в същата дирекция. Поставям на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в пленарната

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам на второ четене: „Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Поставям на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона. Гласували

ЧАЛЪКОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. Член 118 се изменя така: „Касови бележки и подаване на данни Чл. 118. (1) Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта. (2) Фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност задължително имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка, чрез която да подават данни към Националната агенция за приходите. Техническите изисквания, редът и начинът за изграждането и осъществяването на дистанционната връзка се определят с наредбата по ал. 4, като се съгласуват с Българския институт по метрология. (3) Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. (4) Министърът на финансите издава наредба, с която се определят: съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискално устройство и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност; 2. сервизното обслужване, експертизите и контролът на фискално устройство и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, техническите и функционалните изисквания към тях; 3. изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка и подаването на данни към Националната агенция за приходите; 4. издаването на фискални касови бележки от фискално устройство и касови бележки от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност и задължителните реквизити, които трябва да съдържат; на подаваните данни, формата и сроковете на подаването им. (5) При експлоатацията на фискалното устройство и интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност лицата по ал. 1 сключват писмен договор за техническо обслужване и ремонт с регистрирани от Българския институт по метрология сервизни фирми. Техническото обслужване по време на гаранционния срок е безплатно в рамките на поетите от производителя гаранции. Всяко лице по ал. 1, извършващо доставки/продажби на течни горива от търговски обект, с изключение на лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, е длъжно да предава по дистанционна връзка на Националната агенция за приходите за приходите и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия с течни горива. (7) Алинеи 1 и 6 не се прилагат от доставчик/получател – петролна база, когато са изпълнени едновременно следните условия: 1. плащанията по доставките/продажбите на течни горива се извършват само по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез друг доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги; 2. разполага със собствена измервателна система, която позволява надеждно и достоверно отчитане на наличното количество горива във всеки момент; 3. осигурява при поискване поискване от органите по приходите незабавен достъп до измервателната система по т. 2; 4. подава данни в Националната агенция за приходите при условията и по реда на ал. 10. ал. 10. (8) Данъчно задължено лице, което за целите на независимата си икономическа дейност извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на наредбата по ал. 4. (9) Алинея 8 не се прилага: 1. от лице по ал. 8 – получател по доставка на течни горива, в случаите когато доставчикът доставчикът по доставката не е краен разпространител и са изпълнени едновременно следните условия: а) плащанията по доставките на течни горива се извършват само по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез друг доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги; б) не извършва продажби на течни горива; в) подава данни за полученото количество течни горива в Националната агенция за приходите при условията и по реда на ал. 10; 2. от лице по ал. 8 получател по доставка на течни горива, в случаите, когато доставчикът по доставката е краен разпространител и получателят не извършва продажби на течни горива. горива. (10) Данъчно задължено лице – доставчик/получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в Националната агенция за приходите данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях. Данните се подават на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен подпис. (11) Данни по ал. 10 не се подават от: от: 1. доставчика и получателя за доставки на течни горива под режим отложено плащане на акциз; 2. доставчика за доставки и за доставени количества количества течни горива, за които са подадени данни пред Агенция „Митници”, че горивата са освободени за потребление по реда на Закона за акцизите и данъчните складове; 3. доставчика за доставки, които е отчел чрез електронната си система с фискална памет; памет; 4. получателя за доставки, които са отчетени от доставчика чрез електронна система с фискална памет и получателят е краен потребител; 5. получателя за доставки, които е отчел като получени чрез електронната си система с фискална памет;

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. Член 185 се изменя така: „Чл. 185. (1) На лице, което не издаде документ по чл. 118, ал. 1, се налага глоба за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв. лв. (2) Извън случаите по ал. 1 на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. ал. 1. (3) В случаите по ал. 1 физическото лице, което фактически е било длъжно да издаде документ по чл. 118, ал. 1 и е приело плащане, без да издаде такъв документ, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. лв. (4) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 200 до 1000 лв., а на имуществената санкция – от 1000 до 4000 лв. лв. (5) При повторно нарушение по ал. 2 размерът на глобата е от 600 до 2000 лв., а на имуществената санкция – от 6000 до 20 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се прилагат санкциите по ал. 4. ал. 4. (6) На лице, което не изпълни задължението си да съхрани документа по чл. 118, ал. 1 до напускането на обекта, се налага глоба в размер 5 лв., която се събира на място с квитанция.” Няма. Гласуваме § 7 в редакцията на комисията по доклада.

„Чл. 186. (1) Принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до един месец, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което: 1. не спази реда или начина за: а) издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба; б) въвеждане в експлоатация или регистрация в Националната агенция за приходите на фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност; в) ежедневно отчитане на оборотите от продажби, когато това е задължително; г) подаване на данни по чл. 118 в Националната агенция за приходите; д) съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност; 2. използва фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, които не отговарят на изискванията за одобрен тип и не са одобрени от Българския институт по метрология. (2) В случаите по ал. 1, т. 2 фискалното устройство се отнема от органа по приходите в полза на държавата и се унищожава, а правото на лицето да използва интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност се отнема. отнема. (3) Принудителната административна мярка по ал. 1 се прилага с мотивирана заповед на органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице. (4) Обжалването на заповедта по ал. 3 се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”

Комисията подкрепя текстовете на вносителя за параграфи

е устройство за регистриране и отчитане продажби на стоки или услуги чрез издаване на фискални касови бележки и за съхраняване на данни за регистрираните обороти

в) електронните системи с фискална памет (ЕСФП) за отчитане на оборотите от продажби на течни горива чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход; г) фискалните устройства, вградени в автомати на самообслужване

70: „67. „Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност” е система за регистриране и отчитане продажби на стоки или услуги чрез издаване на касови бележки (системни бонове), осигуряваща автоматичен контрол върху движението на стоката или изпълнението на услугата от постъпването/заявяването в обекта до счетоводното отчитане на реализацията й. 68. „Петролна база” по смисъла на чл. 118, ал. 7 е място за складиране, съхранение, продажба/доставка и логистика на течни горива, което не е краен разпространител. 69. „Краен потребител” по смисъла на чл. 118, ал. 11, т. 4 е физическо или юридическо лице, което придобива течните горива за собствени нужди от краен разпространител. 70. „Краен разпространител” е бензиностанция, газстанция, метанстанция и други подобни, които извършват зареждане на течни горива, предназначени за горивните резервоари на отделните моторни превозни средства, от резервоари за съхранение на тези горива.” Няма. Преминаваме към гласуване на § 6 в редакцията на комисията по доклада.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

Прекратете гласуването.

Няма. Гласуваме анблок параграфи от 7 до 9 включително, които стават съответно от 8 до 10 по текста на вносителя.

ЧАЛЪКОВА: Предложение на народните представители Йордан Цонев и Митхат Метин. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Дарин Матов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на народните представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен. Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на комисията § 10 да бъде отхвърлен.

Предложение от народния представител Станислав Иванов за създаване на нов § 10а. Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 11: „§ 11.

ТАКОРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът е чисто технически. Той не може да се реализира. От тази трибуна през февруари пак станах да говоря и да Ви питам защо, когато казахме, че няма да стане, господин Вълков ни обясняваше, че за всичко е разговаряно – с изпълнители, с министерства, с администрация. Всички казали „Да, ще стане”. Накрая пък няма да стане и ще увеличим отново срока. Разберете, това нещо не може да стане нито за три, нито за шест месеца. Наистина превозвачите бяха най-коректни, когато казаха: „Дайте ни срок, който да е равен със срока, даден на Софийска община – до края на годината.”

че още в началото, когато казвахме, че тази поправка не трябва да влиза сега, Вие всички през март миналата година казвахте: „Не, всичко е наред, всичко ще стане, всичко ще бъде готово”. Но защо? Защото Вие вкарвахте политически моменти в този законопроект. И само ще Ви прочета едно изречение, казано от господин Вълков точно тогава: „От тази гледна точка ние не можем да допуснем изключително голям период от време, още повече периодът от време, който ни се предлага и завършва точно 3 или 4 дни от първата възможна дата на следващите избори.” Колеги, сега сме много по-близко до избори. Виждате ли, че става това, което Вие не го искахте? Защото именно тези текстове бяха започнати по един криминален и по един лобистки начин. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА Ще Ви обясня, госпожо председател, ако толкова много се вълнувате. Защото между първо и второ четене на Закона за автомобилните превози, в Закона за ДДС или по-точно в наредбата, господин Дянков въведе текстове, с което даде възможност на превозвачи, които имат над 50 автобуса, автобуса, да въведат интегрални схеми. И аз декември месец питах – има ли една интегрална схема, която да е подадена? Няма. Сега има ли? Отново няма! Но това беше направено с чисто лобистки текстове, за да може да хване големите превозвачи. И точно тогава казахме, че за малките това не е възможно да стане, както го приехте. Но въпреки всичко искахме да се увеличи срокът до края на годината. Вие казахте: „Не, три месеца!” Ето, сега какво правим? Отново същото правим – увеличаваме датата и то наистина по един незаконосъобразен начин. Като казвам това нещо, искам да кажа, че ще подкрепя дадените поправки. Защо? Защото на 3 април ще блокираме целия автобусен транспорт в България – затова ще ги подкрепя. Госпожо Стоянова, Вие не забелязвате ли, че тези текстове се вкарват за първи път в залата или всъщност законопроектът минава само на едно четене?

да мине през комисията и да си влезе по законоустановения ред в тази зала?! Всеки един в момента, ако иска да оспори този законопроект, ще го оспори! Вие разбирате ли го това или не го разбирате? Аз Ви казвам, че в интерес на превозвачите ще гласувам този текст, но защо по такъв начин го правите не ми е ясно!

Такава система се въвежда само в България! Никъде по света я няма! Никъде! Защо го правим? Да подкрепим налудничавите идеи на господин Дянков и на някого от по-големите превозвачи?! Това ли Ви е целта? Ето докъде стигате стигате отново до увеличаването на срока! Защо? За да покажете, виждате ли, колко сме силни и колко сме можещи. Заради това хората са на улицата

Благодаря, госпожо председател, ще се постарая да бъда максимално кратък. Господин Такоров говори тук чисто популистки – няколко пъти пъти обиди вносителите на този законопроект и се усъмни в почтеността на направените предложения за промяна. Уважаеми господин Такоров, ние въведохме тези предложения за промяна – знаете ли защо? Ако не сте го разбрали, това е много лошо за Вас. Това е борба със сивата икономика. Господин Такоров, искам да Ви кажа, че в момента има превозвачи, които на билет за баня бият печат – 10 лева, и това им е превозният документ! Къде е застраховката, господин Такоров? Тези хора ли защитавате? Тях ги защитавате, господин Такоров – точно това правите. Това се оказа видно за всичките колеги, които са в залата. Когато въведохме тези предложения, ние бяхме водени от идеята – борба със сивата икономика. Да, случи се това, което се случи – че в момента няма достатъчно налични касови апарати на пазара. Какво правим? Удължаваме срока. Но тук популистите, които седят отляво, уважаеми колеги, знаете ли какво направиха? Когато ние направихме проучване на пазара и дадохме нов срок, те казаха – нека бъде до 1 юни, един месец преди изборите, за да могат преди изборите – старите, да излязат и да говорят! представител Румен Такоров.) Удължихме срока, какъвто е, както казахте – не само за Столична община, и това не сте разбрали. Седем са градовете, които имат такива системи, които ги разработват – това са средства от Европейския съюз! И когато не сте подготвен, да излезете тук и чисто популистки да говорите – извинявайте много!

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Иванов, нали цялата власт е във Вас? (Реплика

Нали цялата власт беше във Вас? Защо Вие не хванахте тези, които продаваха билетчетата за баня? Питам Ви: защо?

Много Ви моля, господин Иванов! Ще имате възможност за дуплика – не се обаждайте от място. Ще Ви дам думата след малко. Заповядайте, господин Такоров. РУМЕН ТАКОРОВ: Така че, господин Иванов, ако сте имали желание да го направите, щяхте да го направите. Но като се върнете тук за дуплика, кажете ми една страна, в която има въведени фискални устройства за автобуси! Една-едничка! Кажете ми една-едничка от тук, като дойдете. Другото нещо, което искам да Ви кажа: популизмът го правихте Вие, защото още тогава в работата на комисията всичките превозвачи Ви казаха: „Взехме по две уредби да ги изпробваме. Още на третия, на четвъртия ден те дефектираха по три-четири пъти! Това не може да стане!”. Казваха Ви го, но Вие: „Не, ще стане. Всичкото ни е готово, всичкото ни е наред”! Оправихте държавата, в момента тръгнахте да оправяте и превозвачите. Не мога да разбера Вашия инат. Защото управлявахте на инат три години и половина, изкарахте хората на улицата. Към всички Вас, колеги – искам да Ви кажа, че именно народът Ви прати да бъдете на сцената тук, а не да бъдете на партера и да ръкопляскате постоянно. Няма. Желаете ли дуплика? Заповядайте, господин Иванов.

193а. Прехвърляне на акции или дялове от капитала на търговски дружества – лицензианти, което е в изпълнение на задължение по този закон за правно, организационно и финансово отделяне или преструктуриране на дейности във връзка с въвеждането на изискванията на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО на Директива 2009/73/ЕО от 13 юли 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО и представлява вътрешногрупово преструктуриране, се извършва по балансовата стойност на акциите или дяловете към момента на прехвърлянето.” § 13. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол в чл. 1, ал. 4 се създават точки 5 и 6: „5. прехвърляне чрез продажба на дялове или акции – собственост на държавата или общините в търговски дружества, когато тези търговски дружества изпълняват дейности по проекти, за реализирането на които има влязло в сила междуправителствено споразумение, по което Република България е страна; 6. прехвърляне чрез продажба на дялове или акции – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, когато тези други търговски дружества изпълняват дейности по проекти, за реализацията на които има влязло в сила междуправителствено споразумение, по което Република България е страна.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма. Гласуваме параграфи 12 и 13 в редакцията на комисията по доклада.

Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

СТОЯНОВА: Гласуваме § 14. Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма. Параграфът е приет, а с това и законопроектът на второ четене.

Господин Янев, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за допускане в залата на госпожа

Заповядайте, господин Вълков.

Уважаема госпожо председател, от § 1 до § 6 няма направени предложения, поради което предлагам да бъдат гласувани анблок. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Въпреки че съм член на тази комисия, не можах да участвам пълноценно по редица причини, разбира се, уважителни, в обсъждането на текстовете, които са предложени за приемане на второ гласуване в Народното събрание. Имам възражение към § 6 и правя процедурно предложение, госпожо председател, за отпадане на този параграф. Какви са моите аргументи? Точка 1

Алинея 1 на чл. 61 е следната: „Навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море се осъществява от Министерството на отбраната”. Този текст, съгласно предложението на вносителите, трябва да отпадне. На второ място, в т. 2 се изисква това да важи: „с изключение на случаи, в които това е възложено на Министерството на отбраната”. Аз ще започна от второто – че никъде в текстовете на закона, включително изменителните текстове, не е записано кой е органът, който ще възложи на Министерството на отбраната изпълняването на тези функции и в кои именно случаи. Но това е само част, бих казал, от от проблема. По-същественото е следното: първо, когато е направено това предложение, в мотивите няма един ред, в който да бъде ясно обяснено – говоря за официалните мотиви, които са раздадени на народните представители, защо се прави това и защо които са пряко към Министерството на отбраната, се възлагат на една организация – тя, разбира се, е държавно предприятие, каквато е „Пристанищна инфраструктура”. На второ място, бих казал, че това са дейности, които засягат националната сигурност, и оттук вече следват няколко ясни аргумента. Преди всичко военноморските сили са единствените, които разполагат с необходимото въоръжение и техника, със съответните способности за откриване и унищожаване на подводни обекти. В мирно време това са различни подводни мини, които продължават да бъдат намирани, включително за 2011 г. бяха намерени три такива и унищожени именно от Военноморските сили. На трето място, службите към Военноморските сили, които са към Министерството на отбраната, са тези, които осигуряват първо, излъчване на известие към мореплавателите; на второ място, поддържане и осигуряване правилното функциониране на фаровете по нашето крайбрежие, които са държавна собственост и фактически са към Министерството на отбраната. На следващо място, поставя се въпросът: дали с това не се цели, първо – да се въведат такси от „Пристанищна инфраструктура”, които да бъдат събирани от тях? Отговор на този въпрос няма, дори това да се отрече тук, в Народното събрание, от някой, който говори след мен. На второ място, като се променят субектите, които отговарят за навигацията в този случай, съответно по-нататък е твърде вероятно да се иска и промяна на субекти, които управляват имотите – държавна собственост, каквито са фаровите комплекси.

Няма възможност „Пристанищна инфраструктура”, която не разполага нито с техническия потенциал, нито със средствата и способите, да осъществява тези дейности, които към момента осъществява именно Министерството на отбраната. Нека не забравяме, че в териториалното море може да има дейности, за които Министерството на отбраната има правомощия да ги възпре по Закона за отбраната и въоръжените сили. „Пристанищна инфраструктура” по никакъв начин няма такива възможности. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На всички обсъждания, които извършихме относно закона, аз не виждам тази тревога, която сега се изказа по отношение на правомощията на Военноморските сили за извършване на навигационното обезпечаване и обслужване на вътрешните водни пътища и пристанища. Тук правя пояснение, че част от тези функции се извършват от Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура” и в момента.

траленето на мини по фарватерите и извън фарватерите в Черно море. Военноморските сили и Хидрографската служба ще продължат да извършват промери в пристанищата на Република да издават навигационни карти и пособия, ще продължат да издават новини, фаровите такси ще продължат да се събират от Силите и да се разпределят към тях.

в тези закони се използват руски термини и термини от английски език поради особеностите на нашата история. Ако има нужда, ще продължа с изказване. Благодаря. Няма основание да се притесняваме

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз не можах не можах да чуя в отправената към мен реплика ясен мотив защо се прави всичко това. За да се промени един закон, той би трябвало да допринесе за по-добро уреждане на взаимоотношенията между субекти, които носят обществена отговорност за определени дейности.

постановява: „Във всички случаи, когато трябва да се извърши хуманитарна помощ и спасителни действия на територията и в морските пространства на страната,

на „Пристанищна инфраструктура” да се възлагат част от другите задължения?! На следващо място, аз не чух как ще се разпределят отговорностите – кой ще ги разпредели, кой ще опише случаите, когато се възлагат дейности, които трябва да се извършат

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Иванов, поради отсъствието Ви по уважителни причини от комисиите и дебатите, които се водиха там, както и от обсъжданията, които направихме в градовете, Ви пречи, за да разберете, че това, от което Вие се опасявате, няма как да се случи. Аз лично съм бивш морски офицер. Аз съм извършвал тралене на мини, взривяване на мини. Това е основната ми професия. Аз съм командвал кораб от Военноморските сили. Аз съм наясно с тревогите на колегите. Искам да уверя всички, че няма отнемане на никакви функции на Военноморските сили. То няма и нужда. Няма такава нужда Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура” да ги извършва. Вие не чухте предния път, когато Ви казах, че част от тях и сега извършват тези навигационни ограждения. Военноморските сили са

Развитието на индустрията, на пристанищната индустрия, на бизнеса много напредна. Именно затова законът е необходим като цяло, необходим е за нашето общество, за нашето крайбрежие, за отваряне на работни места, за възможности за вливане на инвестиции. Именно сега се използва моментът, за да се прецизират и други текстове, за които Вие говорите и които не са пипани повече от 10 години със сигурност. Този закон е претърпял 28 поправки досега.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Атанасов, Вие казахте, че са проведени дебати по градовете. Ние като законодатели трябва да водим дебат на институционално ниво. Такъв дебат беше необходим с Министерството на отбраната. И когато Вие казвате какво са казали прависти, аз мога да кажа какво е казал министърът на отбраната генерал Аню Ангелов. Неговото становище е против тази промяна. Министър в правителството на Бойко Борисов в оставка заявява, че това ще бъде в ущърб на националната сигурност на страната, в гарантиране на безопасността на корабоплаването и на живота и здравето на хората, които се намират в морски плавателни съдове. След като министърът на отбраната заема тази ясна позиция, съжалявам много, но не мога да приема Вашата теза. Казвате: „Няма отнемане на дейности от Военноморските сили”. Ами тогава да не правим тази промяна. Нека си остане така, както е в момента. Промяната отнема част от дейностите на Военноморските сили. Аз като гражданин на страната мисля, че те имат имат тази функция и трябва да продължават да я изпълняват. Нямам доверие на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Може би Вие по някакви причини да имате това доверие – аз го нямам. На „Пристанищна инфраструктура” са възложени други функции и Вие ги знаете

от един орган и се прехвърли на друг орган – на другия орган ще се дадат работни места, но ще се отнемат на първия. Така е в обществото – няма всеобщ обяд. След като имаме ясно зададени (председателят функции, които до момента наистина се изпълняват перфектно, не виждам смисъл от тази промяна и отново заявявам, че ще гласувам „против”. Тя ще бъде променена, ако сега мнозинството реши да Ви подкрепи.

Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. Първо, ще гласуваме параграфи от 1 до

Колеги, моля Ви, влезте в залата – тече гласуване!

Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма. Параграфите са приети. Гласуваме процедурното предложение, направено от господин Иванов – § 6 да отпадне. Гласували

Моля, гласувайте.

В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създават се нови ал. 3 и 4: „(3) Подводните линейни обекти на техническата инфраструктура по чл. 52а, ал. 1 се изграждат извън акваториите на пристанищата, могат да пресичат признатите и имащи съществено значение за корабоплаването пътища и зоните, осигуряващи рекреационната функция на крайбрежието или производството на аквакултури, при съобразяване с тяхното местоположение, предназначение и функции. (4) Около подводните линейни обекти на техническата инфраструктура по чл. 52а, ал. 1 се установяват зони за безопасност, чиито граници се определят по реда на ал. 2.

1. заставане на котва, освен на кораби, използвани за целите на експлоатацията, поддържането и контрола на съоръженията по ал. 1 и 3 и изграждане на нови такива съоръжения; 2. извършване на риболов; 3. извършване на водолазна и всякаква друга подводна дейност, освен за целите на експлоатацията, поддържането и контрола на съоръженията по ал. 1 и 3 и изграждане на нови такива съоръжения.” 3. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея думите „Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” се заменят с „Изпълнителна агенция „Морска администрация”;

Няма. Гласуваме новия § 7 в редакцията на комисията по доклада.

ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9 и предлага следната редакция: „§ 9. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:

въз основа на одобрен подробен устройствен план, с решение на Министерския съвет върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав може да се учреди право на строеж за изграждане или разширение, както и за експлоатация на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура. (3) Правото на строеж по ал. 2 се учредява, когато това е необходимо за изграждане или разширение на национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост или за трайно задоволяване на обществени потребности, както следва: както следва: 1. за подводни линейни енергийни обекти – при условията и по реда на Закона за енергетиката; 2. за други подводни линейни обекти на техническата инфраструктура извън случаите по т. 1 – без търг или конкурс, в полза на община или инвеститор. (4) Правото на строеж по ал. 2 се учредява възмездно, освен когато е в полза на община. Оценката на правото на строеж се изготвя и съобщава по реда и в сроковете, регламентирани в чл. 52а, ал. 3, изречение второ. (5) Изграждането или разширението на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура от държавата чрез нейни ведомства се извършва с решение на Министерския съвет, с което се определя ведомството, на което се възлага изграждането на обекта. (6) Подробните устройствени планове по ал. 2 се изработват като парцеларни планове със съдържанието, предвидено в чл. 52б, ал. 1. Разрешаването на изработването им, както и тяхното съгласуване, приемане, одобряване и изменяне се извършва по реда на чл. 52б, ал. 2-4. (7) Изработването, съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти за обектите по ал. 2, разрешаването на строителството им и тяхното изграждане и поддържане се извършват в съответствие с разпоредбата на чл. 52в. 52в. (8) Предназначението на обектите по ал. 2 не може да се променя. Когато правото на строеж е учредено в полза на община, изграденият подводен линеен обект на техническата инфраструктура е публична общинска собственост, която не може да бъде променяна в частна.”

§ 13. Член 82 се изменя така: „Чл. 82. Корабоплавателният път в участъка на река Дунав от километър 845,650

(2) Навигационното осигуряване на корабоплаването в българския участък на корабоплавателния път се извършва от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”.”

акваториите на пристанищата и могат да пресичат зоните, осигуряващи рекреационната функция на крайбрежието или производството на аквакултури, при съобразяване с тяхното местоположение, предназначение и функции. (2) Около подводните линейни обекти на техническата инфраструктура по чл. 75, ал. 2 се установяват зони за безопасност на разстояние до 200 м от външния им край. Те включват и водния стълб от водната повърхност до дъното. Зоните могат да бъдат с по-големи размери, ако това е допустимо от общоприетите международни стандарти. Трасетата на обектите и зоните за безопасност се обозначават с брегови навигационни знаци и се нанасят на лоцманските карти. карти. (3) В зоните за безопасност по ал. 2 се забранява: 1. заставане на котва, освен на кораби, използвани за целите на експлоатацията, поддържането и контрола на съоръженията по ал. 1 и изграждане на нови такива съоръжения; 2. извършване на риболов; 3. извършване на водолазна и всякаква друга подводна дейност, освен за целите на експлоатацията, поддържането и контрола на съоръженията по ал. 1 и изграждане на нови такива съоръжения.” § 16. Член 85 се изменя така: „Чл. 85. (1) Измененията в навигационната обстановка и специалните временни предписания за осигуряване безопасността на корабоплаването

да спазват оповестените в „Известия до корабоводителите” габарити на водния път и да не преминават през критичните участъци с газене, което надвишава обявеното. (3) „Известия до корабоводителите” се публикуват на електронната страница на българската система за речни информационни услуги.” Няма. Гласуваме анблок параграфи 12, 13, 14, 15 и16 в редакцията на комисията по доклада.

Комисията подкрепя текстовете на вносителя за параграфи от 13 до 20 по вносител, които стават параграфи

от 57 до 64, които стават съответно параграфи от 63 до 70 по текста на вносителя.

1. Алинея 1 се отменя. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Министърът на отбраната и министърът на вътрешните работи определят с наредби организацията на работа съответно във военните и граничнополицейските пристанища.”

Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 22, 23 и 24, които стават съответно 26, 27 и 28. По тях няма направени предложения и предлагам да бъдат гласувани анблок. Гласуваме анблок параграфи 22, 23 и 24, които стават съответно 26, 27 и 28, по текста на вносителя.

Параграф 35

Пристан за разтоварване на уловите от прясна риба или други водни организми е стационарно или плаващо съоръжение, или комплекс от такива съоръжения на брега и/или в акваторията на Черно море или р. Дунав, позволяващ безопасното приставане и швартоване на риболовни кораби и служещ единствено за разтоварване на уловите, разпределянето им по видове и за осъществяване на първа продажба.“ 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Място за временно укритие на риболовни кораби е част от акваторията на Черно море, р. Дунав или използваните за корабоплаване реки, които се вливат в тях, където по естествен начин или в резултат на човешка дейност са създадени условия за временен престой на риболовни кораби в случай на лоши хидрометеорологични условия или форсмажорни обстоятелства.” 4. Алинея 4 се отменя.”

Гласуваме анблок параграфи от 26 до 34, които стават съответно параграфи от 30 до 38, съгласно текста на вносителя.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за отпадане на § 35. Искам да обясня и се надявам да бъда разбран защо се противопоставям на този параграф. Параграф 35 обхваща няколко допълнително създадени члена на закона – от чл. 112з до чл. 112п. Ще Ви кажа какво се разписва в чл. 112з: „По предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав може да се учреди право на строеж…” По-нататък – в чл. 112к е записано: „Право на строеж за изграждане на ново пристанище за обществен транспорт с регионално значение

се учредява без търг или конкурс в полза на физическо или юридическо лице, което има инвестиционна инициатива за изграждане или разширение на тези обекти”. Това, като текст, е в противоречие със Закона за държавните помощи, защото веднага ще Ви цитирам легалната дефиниция за държавна помощ,

пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите членки”. Фактически пристанищата събират такси, предоставят услуги и в този смисъл има пряко нарушение на Закона за държавните помощи. Кои ще се възползват от този текст, уважаеми колеги? Хайде да си припомним кои са собственици на пристанища и на пристанищни съоръжения! Питам Ви: случайно ТИМ да е собственик на такива съоръжения – части от пристанища или пристанища, Кирил Домусчиев или други подобни? И какво става: подобно на двуликия Янус – във Варна днес е траурен ден в подкрепа на един човек, който наистина се самозапали срещу ТИМ и продажния Кирил Йорданов – в същото време ние гласуваме текст, който действително ще ги облагодетелства. Апелирам към Вас: недейте да правите това, защото ще се чуе не от мен, но ще се чуе от хората и ще се разбере! Не гласувайте този текст! Нека винаги да има търг или конкурс, за да може държавата да спечели, защото при конкуренция на инвеститорите –винаги чрез търг или конкурс, се получават най-добрите условия, които са за държавата като собственик. Апелирам да ме подкрепите за отпадане на този текст. Благодаря Ви.

За отпадане – да, на § 35. Нали така, предлагате да отпадне?

Последно, квесторите, поканете народните представители в залата, нямаме кворум.

Прекратете гласуването. Гласували 69 народни представители: за 15, против 3, въздържали се 51. Предложението не е прието. Процедура – господин Иванов. Уважаема госпожо председател, намираме се пред гласуване на важен текст. Моля Ви, нека прекратим разглеждането на законопроекта и утре в много по-широко представителство в залата, текстовете да бъдат гласувани. Наистина е срамота, че се чака две минути и половина за гласуване на един текст, който

По този законопроект.

Комисията подкрепя текста на вносителите – от § 36 по вносител до § 46 по вносител, които стават съответно § 41 до § 51. Няма направени предложения. Предлагам да бъдат гласувани анблок. Няма. Гласуваме анблок параграфи от 36 до 46 по вносител, които стават съответно параграфи 41 до 51, съгласно текста на вносителя.

Параграф 54. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 54, който става § 60 и предлага следната редакция:

Плановете по ал. 1 се преразглеждат и одобряват на всеки три години, както и при промяна на вида на пристанището, на някой от операторите на морско-техническата услуга приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, или на някое от обстоятелствата по чл. 92, ал. 5,

(вътрешен рейд) или извън (външен рейд) акваторията на пристанището”; в) създава се т. 14а: „14а. „Котвена стоянка” е определен район от река Дунав в или извън акваторията на пристанището, в който корабите могат да стоят на котва за изчакване, влизане в пристанище, укриване от лошо време, извършване на товарно-разтоварна дейност.”; г) в т. 18 думата „други” се заменя с „другите”, а думите „обслужване на” се заличават; д) в т. 19 накрая се поставя запетая и се добавя „както и стационарните и плаващите хидротехнически съоръжения (вълноломи, молове, пирсове, фериботни гнезда, понтони, докове и други), които служат за защита на пристанищната акватория от ветрово или вълново въздействие или за връзка между кораба и брега”; е) в т. 21 накрая се добавя: „в морските пространства на Република България”; ж) създава се т. 21а: „21а. „Известие до корабоводителите” е бюлетин, съдържащ информация относно безопасността на корабоплаването по вътрешните водни пътища на Република България.”; з) създава се т. 22а: „22а. „Навигационно осигуряване на пристанищната акватория” е комплекс от наземни и плаващи навигационни знаци (светещи или несветещи, излъчващи или неизлъчващи радиосигнали), създаден с цел ориентиране на корабите при подхождането или излизането им от пристанищата и за обозначаване на местата,

в т. 29 думите „придобити по изкуствен начин” се заменят със „създадени в резултат на човешка дейност”, след думата „безопасно” се добавя „подхождане”, думите „заставане на кей” се заменят с „приставане” и накрая се добавя „или пристанищен терминал” и се създава изречение второ: второ: „Акваторията на пристанището включва: зона за подхождане, зона за маневриране на корабите и оперативна акватория.”; м) в т. 31 думата „корабособственик” се заменя с „корабопритежател”; н) създават се т. 41 – 50: „41. „Подводен линеен обект на техническата инфраструктура” е провод или мрежа на транспорта (в т. ч. нефтопровод и продуктопровод), топлоснабдяването, газоснабдяването, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, електронните съобщения или управлението на отпадъци, разположен на морското дъно, на дъното и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав или в техните недра. 42. „Пристанищен район” е географски обособен район, включващ две или повече пристанища за обществен транспорт, които използват обща зона за маневриране на корабите или обща зона за подхождане и общи рейдове. 43. „Подходен канал” е хидротехническо съоръжение – създаден в резултат на човешка дейност и навигационно осигурен воден път, позволяващ безопасно подхождане на корабите към пристанищната акватория и излизане от нея. 44. „Зона за подхождане” е най-външната част от пристанищната акватория, свързваща подходния канал или фарватера със зоната за маневриране на корабите. 45. „Зона за маневриране на корабите” е част от пристанищната акватория, която свързва зоната за подхождане и оперативната акватория и служи за безопасно извършване на маневри (в т.ч. разминаване) от корабите при придвижването им към оперативната акватория и при излизането им от нея. 46. „Оперативна акватория” е част от пристанищната акватория, прилежаща на съответната кейова стена или друго хидротехническо съоръжение за приставане на кораби и притежаваща нужните площ и дълбочина за безопасно маневриране и приставане на най-големия разчетен кораб. 47. „Вълнолом” е оградително стационарно или плаващо хидротехническо съоръжение, което е изградено или поставено пред пристанищната акватория без непосредствена връзка с брега и служи за предпазването й от вълнение, наноси или ледоход. 48. „Мол” е оградително стационарно или плаващо хидротехническо съоръжение, предназначено да предпазва пристанищната акватория от вълнение и изградено или поставено така, че в единия си край се допира плътно до брега, а вътрешната му стена може да бъде използвана за швартоване на кораби и извършване на товаро-разтоварни операции. 49. „Пирс” е стационарно хидротехническо съоръжение, изградено в оперативната акватория под определен ъгъл спрямо брега, което позволява безопасно приставане, швартоване и обработване на кораби. 50. „Сезонен превоз на пътници” е превоз на пътници с туристическо-развлекателна цел във вътрешните морски води и териториалното море на Република България с отдалечаване от брега на разстояние до 5 морски мили или в българския участък на река Дунав, извършван в периода от 1 май до 31 октомври с кораби, които не попадат в обхвата на международните конвенции, по които Република България е страна.”

и на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага ал. 1 и 2 да се обособят в отделни параграфи, като § 48 се оформи в два отделни параграфа,

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50 и 51 по вносител, които стават съответно § 56 и 57.

„При проектирането, изграждането или разширението и експлоатацията на подводни линейни обекти на електронните съобщения, разположени върху морското дъно или в неговите недра в границите на вътрешните морски води, териториалното море, българския участък и в крайбрежната заливаема ивица на река Дунав се прилагат

Параграф 54. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 54, който става § 60 и предлага следната редакция: „§ 60. (1) Разпоредбите на чл. 63, ал. 3, 4 и 5 се прилагат и за изградените към датата на влизане в сила на този закон на морското

предоставят на Изпълнителна агенция „Морска администрация” координатите на своите трасета и зони на безопасност в шестмесечен срок след влизането в сила на този закон. (3) Изпълнителна агенция „Морска администрация” предприема необходимите действия за оповестяване в „Известие до мореплавателите” на координатите на трасетата и зоните за безопасност на обектите по ал. 1 в деветмесечен срок от влизане в сила на този закон, ако такова оповестяване не е било направено по-рано. (4) Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” осигурява навигационно трасетата и зоните за безопасност на обектите по ал. 1 в случаите, в които това е необходимо, в срок от три години от влизане в сила на този закон.” Изказвания? Няма. Гласуваме § 56, който става § 62, в редакцията на комисията по доклада.

Параграф 54. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 54, който става § 60 и предлага следната редакция: „§ 62. (1) Разпоредбата на чл. 84 се прилага и за изградените към датата на влизане в сила на този закон на дъното или в неговите недра в българския участък и в крайбрежната заливаема ивица на река Дунав подводни линейни обекти на техническата инфраструктура. (2) Лицата, които експлоатират обекти по ал. 1, предоставят на Изпълнителна агенция „Морска администрация” координатите на своите трасета и зони на безопасност в шестмесечен срок след влизане в сила на този закон. (3) Изпълнителна агенция „Морска администрация” предприема необходимите действия за оповестяване в „Известие до корабоводителите” на координатите на трасетата и зоните за безопасност на обектите по ал. 1 в деветмесечен срок от влизане в сила на този закон, ако такова оповестяване не е било направено по-рано. по-рано. (4) Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” осигурява навигационно трасетата и зоните за безопасност на обектите по ал. 1 в случаите, в които това е необходимо, в срок от три години от влизане в сила на този закон.” Няма. Гласуваме § 56, който става § 62, в редакцията на комисията по доклада.

Изказвания? Няма. Гласуваме анблок параграфи от 57 до 64, които стават съответно параграфи от 63 до 70 по текста на вносителя.

Постъпили са доклади и от двете комисии. Господин Димитров ще ни запознае с доклада на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. на Любомир Петков – началник на отдел „Проекти” в дирекция „Европейско и регионално енергийно сътрудничество” от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; и на Диана Драгнева – директор на дирекция „Държавно юрисконсулство”, и Иван Кондов

Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете гостите в залата.

Комисията по външна политика и отбрана относно Законопроект за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис, На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Евгения Харитонова, заместник-министър, Любомир Петков, началник на отдел „Проекти” в дирекция „Европейско и регионално енергийно сътрудничество”; от Министерството на финансите – Владислав Горанов, заместник-министър, Диана Драгнева, директор на дирекция „Държавно юрисконсулство”, и Иван Кондов, началник на отдел в дирекция „Държавно юрисконсулство”. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова. Със законопроекта се предлага денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис, наричано по-нататък „Междуправителственото споразумение”, сключено на 15 март 2007 г., ратифицирано от Народното събрание със закон. В него трите правителства потвърждават желанието си „да развиват сътрудничество в тази област на равноправна и взаимноизгодна основа” и се съгласяват, че „при реализирането на настоящото споразумение… най-ефективна форма за финансиране на строителството на петролопровода представлява принципът на „проектно финансиране”. Във връзка с това и въз основа на сключено Споразумение на акционерите на 6 февруари 2008 г. в Кралство Нидерландия е учредена Международната проектна компания (МПК) „Транс Болкан Б.В. (Trans-Balkan Pipeline B.V.). Основен предмет на дейност на Международната проектна компания е проект, развитие, строителство, поддръжка, управление и финансиране на петролопровода. Съгласно Споразумението на акционерите по-нататъшното развитие на проекта изисква акционерите в МПК да считат, „че проектът е осъществим и приемлив за банка”. След Общото събрание на акционерите, състояло се на 17 и 18 декември 2009 г., се установи, че петролопроводът, както е замислен, не е търговски осъществим и не е приемлив за банка. Предвид последното, с Решение № 890 от 7 декември 2011 г. Министерският съвет на Република България одобри предприемането на действия по прекратяване участието, включително оттеглянето, на страната от Международното споразумение. съответствие с това на 9 декември 2011 г. Република България изпрати нота до правителството на Руската федерация и до правителството на Гръцката република с предложение за прекратяване на Междуправителственото споразумение по взаимно съгласие на трите правителства. В същата нота правителството на Република България допълнително заяви, че ако такова съгласие не се постигне, България възнамерява да се оттегли едностранно от Междуправителственото споразумение. С писмо Гръцката република е заявила, че не е съгласна с прекратяването на Междуправителственото споразумение. Руската федерация чрез руския акционер в МПК също е заявила несъгласие за прекратяване на Междуправителственото споразумение.

В последвалата дискусия народният представител Ариф Агуш попита дали се предвиждат някакви санкции по Споразумението, възможно ли е Република България да бъде осъдена, както и дали е предвиден арбитраж. Господин Иван Кондов в отговор поясни, че не са предвидени конкретни санкции при прекратяване на участието на България по Споразумението. Той подчерта, че проектът не е започнал и страните по проекта са направили разноски само по първата му част. В този случай съгласно Виенската конвенция никоя от страните по Споразумението не дължи неустойки. Също така не е предвиден арбитраж по Споразумението. В хода на дискусията народният представител Петър Димитров попита какви са аргументите България да се откаже от участието си по проекта и какви са разходите във връзка със Споразумението до момента. Народният представител Д. Петров постави въпрос и относно това какви са прогнозните икономически ефекти от този проект и как това ще се отрази върху приходите от туризъм в Черноморския ни регион. Господин Кондов поясни, че след учредяването на международната компания тримата акционери са избрали като финансов консултант „Сосиете Женерал” и консултантът е дал заключение в доклада си, че проектът е неосъществим икономически, както и че до момента акционерното участие на Република България по проекта е 6 милиона долара. Също така той припомни, че в доклад на министъра на околната среда и водите на Република България е дадено становище, че проектът няма да има вредни последици за околната околната среда, но че основен аргумент за оттеглянето на България от международното споразумение е, че проектът се оказва икономически необоснован. Народният представител Румен Овчаров изрази опасения, че ще има проблеми по този договор и подчерта, че 200 млн. т нефт се разтоварват на Бургаското пристанище от 1969 г. и че само 30 млн. т е капацитетът на тръбата на петролопровода Бургас – Александруполис, която също е на пристан и е по руска технология. Народният представител Диан Червенкондев подчерта, че цифрите по доклада на финансовия съветник са защитени като тези. В хода на дискусията народният представител Петър Корумбашев предложи представители и експерти на Министерството на финансите да дадат аргументирано обяснение защо проектът „Южен поток” е възможно да се финансира изцяло от страна на Русия и той да бъде реализиран, а гореспоменатият проект, за който има също предложение да бъде напълно финансиран от руската страна, не е възможно да се реализира. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 15 народни представители, без „против” и „въздържали се” . Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание

правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис, № 302-01-6, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2013 г.” Благодаря, господин Димитров. С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Доброслав Благодаря, госпожо председател. „ДОКЛАД на Комисията по външна политика и отбрана относно Законопроект за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис, № 302-01-6, внесен от Министерския съвет на 8 февруари На редовно заседание, проведено на 28 февруари 2013 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Споразумението между Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис, наричано по-нататък „Междуправителственото споразумение”, е сключено на 15 март 2007 г. и е ратифицирано от Народното събрание със закон. В него трите правителства потвърждават желанието си „да развиват сътрудничество в тази област на равноправна и взаимноизгодна основа” и се съгласяват, че „най-ефективна форма за финансиране за строителството на петролопровода представлява принципът на „проектно финансиране”. В тази връзка и въз основа на сключено Споразумение на акционерите на 6 февруари 2008 г. в Кралство Нидерландия е учредена Международна проектна компания (МПК) Съгласно Споразумението на акционерите по-нататъшното развитие на проекта изисква акционерите в МПК да считат, „че проектът е осъществим и приемлив за банка”. След Общото събрание на акционерите, проведено на 17 и 18 декември 2009 г., е установено, че петролопроводът, както е замислен, не е осъществим

участието, включително оттеглянето, на страната от Междуправителственото споразумение и на 9 декември 2011 г. изпрати нота до правителствата на двете страни – участници Споразумението, с предложение за прекратяването му по взаимно съгласие на трите правителства. В нотата се уточнява, че ако такова съгласие не се постигне, България възнамерява да се оттегли едностранно от Междуправителственото споразумение.

След изтичане на срока на предизвестието, посочен във Виенската конвенция за правото на договорите, на 14 декември 2012 г. Република България изпрати ноти до правителствата на Руската федерация и на Гръцката република, че прекратява своето участие в Междуправителственото споразумение. Комисията по външна политика и отбрана мнения на експерти от Министерството на финансите и на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, финансовият консултант по проекта Сосиете Женерал е счел, че така, както е замислен в споразумението, петролопроводът не е търговски осъществим и не може да бъде развит при съгласуваните условия. Или казано с други думи, таксите, които петролопроводът би генерирал, няма да са достатъчни да се реализира печалба така, че да се покрива един евентуален кредит и да се изплаща инвестицията в него. Експертите изтъкнаха, че дори в предпроектния етап на съществуването на Международната какви ще бъдат икономическите ползи за акционерите, както и че от руската страна никога не е бил поет ангажимент за осигуряване на количества суров петрол в дълготраен план. Нещо повече, през декември 2009 г. „Транснефт” е информирала Международната проектна компания, че не е в състояние да се ангажира с конкретни количества, които да осигури, и се е позовала на закон забраняващ дългосрочни (за период повече от две години) доставки на суров нефт. Народният представител Георги Пирински поиска информация дали тези констатации са били обсъдени на тристранно равнище, въпросът на народния представител Атанас Мерджанов бе относно това кой понастоящем представлява страната ни в борда на директорите на Отбелязано бе и че другите две държави продължават участието си в споразумението, въпреки изтъкнатите съображения срещу ефективността му от страна на българското правителство. Господин Пирински подчерта, че проектът има не само търговско, но и трансрегионално значение и прогнозира, че излизането на България от споразумението ще бъде атакувано в международните съдилища. От страна на Министерството на финансите бе пояснено, че държавата ни има право да се оттегли от международно споразумение, което е неизгодно за нея, и това право произтича от Виенската конвенция за правото на договорите. След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана прие с 10 гласа „за” и 4 гласа „против” следното становище:

остава по-малко от минута и половина до края на работното време, така че с дебатите и гласуването по този законопроект ще продължим утре. Обявявам прекратяване на днешното заседание. Утре, 7 март 2013